Kolegice i kolege, želim vam dobar dan. Nastavljamo sa sjednicom, a raspravit ćemo - Prijedlog odluke o upućivanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a Predlagateljica odluke je Vlada Republike Hrvatske. Kod donošenja odluke primjenjuju se odredbe Poslovnika za drugo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za obranu. Izvješće ste primili na sjednici, a uvodno će odluku obrazložiti zamjenica ministra obrane, gospođa Višnja Tafra. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Ulaskom u punopravno članstvo NATO saveza Republika Hrvatska prihvatila je obvezu sudjelovanja u radu zajedničkih tijela NATO saveza ponajprije u zapovjedništvima i stožerima. Trenutačno se na tim pozicijama nalazi 16 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Osim u NATO zapovjedne strukture pripadnici Oružanih snaga upućuju se i u NATO strukturu snaga, te druga nacionalna i multinacionalna zapovjedništva. Pripadnici Oružanih snaga upućeni na takve pozicije u NATO strukture mogu biti upućeni i na područja NATO vođenih operacija i drugih aktivnosti u inozemstvu. Prihvaćanjem tih pozicija i upućivanjem pripadnika Oružanih snaga na rad implicitno je prihvaćeno da naši pripadnici po zahtjevu tada im nadređene osobe, a uz prateću nacionalnu odluku mogu biti upućeni u područje NATO vođenih operacija i drugih aktivnosti u inozemstvo. Pripadnici Oružanih snaga koji su raspoređeni na dužnosti u NATO strukturama mogu biti upućeni u područje operacije na razdoblje do godine dana za vrijeme trajanja njihovog mandata koji u pravilu iznosi tri ili četiri godine. U skladu sa Zakonom o obrani predlažemo donošenje odluke po kojoj se pripadnici Oružanih snaga koji su na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim zapovjedništvima mogu tijekom 2014., petnaeste po potrebi službe uputiti operaciji i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a na zadaće koje su u okviru poslova koje obavljaju na tim dužnostima i da istovremeno može se uputiti najviše do 20 pripadnika Oružanih snaga. Vlada se obvezuje da će jednom godišnje izvijestiti ovaj Visoki dom u sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga u operacijama i drugim aktivnostima pod vodstvom NATO-a. Hvala lijepa. Dragica (SDP)** Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne žele. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Božinović. Izvolite. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, gospođo zamjenice ministra. Pa mislim da je dobro ovdje na početku reći kontekst u kojem se ova odluka donosi. Ona je izravna posljedica procesa dugoročne reforme zapovjedne strukture NATO-a koja je pokrenuta na summitu u Lisabonu 2010. godine. Kasnije smo u lipnju 2011. ministri obrane donijeli odluku o, odobrili zapravo model zemljopisnog rasporeda budućih zapovjedništava čime je savez dobio budućnost i okrenutu rekao bih strukturu koja je na neki način tanja i fleksibilnija, ali i priuštivija, drugim riječima jeftinija nego što je bila prethodna. Ona je na snazi od 1. prosinca 2012. a trebala bi biti u potpunosti provedena do kraja 2015. godine. Naglasio bih da je upućivanje naših časnika, ovdje prije svega govorimo o časnicima i dočasnicima u zapovjedništva NATO-a jedna od najkonkretnijih koristi za sustav Oružanih snaga koji dolazi sa članstvom Republike Hrvatske u NATO-u. Broj, visina tih položaja dužnosti je nešto što se određuje, možemo reći razrezuje s obzirom na veličinu doprinosa pojedine zemlje. Ali dugoročno kazao bih to će, postojat će kao kriterij i rezultati njihovog rada odnosno prepoznatljivosti unutar misija, unutar stožera zapravo, zapovjedništava i eventualnog rasporeda u područje operacije. Mi kao država trebamo podržavati ovakve odluke, jer biti u što više zapovjedništava znači biti na više izvora donošenja, odnosno provedbe odluka na strateškoj operativnoj i taktičkoj razini. To nadležnim strukturama u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama omogućuje bolji i formalni i neformalni uvid u ono što se zapravo zbiva na terenu. Kao što sam kazao kao članica NATO-a Hrvatska je od samo početka ove inicijative podržavala taj smjer i uglavnom sve inicijative koje su išle za racionalizacijom broja zapovjedništava, ali i agencija unutar NATO-a. Kao i svaka druga struktura NATO je kroz desetljeća svog djelovanja bio donekle obolio od nagomilavanja zapovjedništava i agencija. Međutim, i tu treba bit precizan i reći da je to odraz strateških smjernica NATO-a koje su vrijedile u vrijeme hladnog rata kada se eventualna aktivnost borbena mogla očekivati na području Europe, tako da su ta zapovjedništva uglavnom bila stacionarna statičkog tipa a onda se naravno kao i u svakoj drugoj birokraciji broj izvršitelja povećavao. S novim izazovima nakon hladnog rata, sa preuzimanjem odgovornosti za misije izvan područja država članica pokazala se potreba da zapovjedne strukture budu manje, da budu operativnije i što je posebno bitno da budu razmjestive. Dakle, izravna posljedica ovih rješenja jest pojefitnjenje ali glavni razlog zbog kojeg se išlo u reforme bio je povećanje učinkovitosti. U to spada i mogućnost rasporeda zapovjednih struktura unutar područja operacija što je svakako logično rješenje jer se s jedne strane sprečava stvaranje tromih birokratskih struktura odvojenih od izazova u realnom vremenu i prostoru. Logično je da one timove koji se uvježbavaju dnevno u zapovjedništvima se onda razmjesti u područje operacije tako da zapravo tamo otpočetka startaju uvježbani timovi koji su uvježbali sve potrebite procedure djelovanja u sustavu NATO-a. Činjenica da postoje naši časnici u zapovjedništvima operacija svakako je dobra i za snage koje kao država upućujemo u te iste operacije. To je važno za njihovu brzu prilagodbu i sinergiju nacionalnih kontingenata i multinacionalnih stožera. Drugim riječima, kad hrvatski vojnici i časnici, dočasnici idu kao dio nacionalnog kontingenta u neku operaciju puno im je lakše snaći se, brže se prilagoditi ukoliko u samom zapovjedništvu postoje neki hrvatski časnici. Zato je to posebno važno. Mi možemo biti zadovoljni ovim što smo čuli da je Hrvatska ako govorimo o prosjeku u ovom trenutku možda i najuspješnija članica u popunjavanju predviđenih pozicija, 16 od ukupno 18 a mislim da možemo očekivati punu popunjenost već iduće godine. Naravno i politički i diplomatski treba nastaviti lobirati kako bi se sutra kod nekih novih razreza došlo do što više boljih pozicija osobito u onim zapovjedništvima u kojima imamo najveći interes. Nije nikakvo iznenađenje i nije nimalo čudno da države članice vode prave male diplomatske i lobističke ratove kako bi se dokopale onih pozicija koje smatraju da su im bitne unutar tog sustava i to je nešto što moramo i mi raditi. i mi raditi. U sadašnjem trenutku ja bih posebno naglasio važnost da budemo i već jesmo prisutni u zapovjedništvu kopnenih snaga u Izmiru koje je nastalo nakon što su ukinuti stožeri u Heidelbergu i Madridu, a također sve više zapovjedništvo pomorskih snaga u Northwoodu u Velikoj Britaniji s obzirom na našu pomorsku tradiciju i ne samo na tradiciju već na spoj tradicije i zadaća koje će nam se i već nam se na neki način postavljaju s obzirom na članstvo u EU, s obzirom na odgovornosti koje Hrvatska će sve više preuzimati u zaštiti plave granice EU. Naravno važno je pogotovo i u ovom trenutku da imamo časnike u Napulju jer iz Napulja kao što znamo se upravlja operacijom NATO-a KFOR na Kosovu. Ono što mi se također čini veoma bitnim jest da sudjelovanje u ovakvim zapovjedništvima treba biti adekvatno valorizirano u personalnoj politici Oružanih snaga, odnosno Ministarstva obrane jer sudjelovati u operativnim i taktičkim strukturama NATO-a, zapovjedništvima, pogotovo uspješno sudjelovanje a nema razloga da u to sumnjamo, treba biti vrednovano u razvoju karijere kao posebno postignuće. To dakako uključuje i pravovremeno planiranje i pripremanje kvalitetnih kadrova jer manje države kao što je Hrvatska svoju vidljivost u operacijama, svoju vidljivost općenito općenito u međunarodnim odnosima najviše postižu slanjem kvalitetnih kadrova koji je vjerodostojno i dostojanstveno predstavljaju. Dakle, mi nemamo količinu ali zato moramo raditi na kvaliteti i taj rad mora biti sustavan i mora biti takav da uvijek i iznova se Hrvatska na tom području dokazuje. Što se tiče ovog dijela o izvješćivanju Sabora to je dobro. Naravno on će uključivati i financijski dio, projekcije za to postoje u financijskim projekcijama Ministarstva obrane ali mi se čini da je već sada dobro bi bilo i potrebno da svi ti polaznici, odnosno predstavnici koje upućujemo u misije se obvežu na jedno redovito izvješćivanje, odnosno da li pismeno, da li usmeno sastavljanje izvješća o naučenim lekcijama i o iskustvima. Može to naravno i putem debriefinga jer nije poanta da samo oni ili jedan uski krug ljudi koji ih prati znaju do kakvih zaključaka, do kakvih uočenih trendova su došli u svom radu jer njihova iskustva mogu i trebaju biti dragocjena za sustav u cjelini kako bi sustav iz toga izvukao koristi i permanentno podizao zahtjeve kvalitete kod upućivanja u sljedeće rotacije. Klub HDZ-a će naravno podržati ovu odluku. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba zastupnika SDP-a kolegica Dunja Špoljar. Hvala potpredsjednice, uvažena zamjenice ministra, kolegice zastupnici i kolege zastupnici. Gotovo da se može reći da je lako govoriti o ovakvom afirmativnom prijedlogu zakona u kojem u kojem ništa nije sporno ni poziciji niti opoziciji, dakle manje od tjedan dana od izglasavanja prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH u operacijama potpore miru UN-a pred nama pred nama je i ovaj današnji prijedlog odluke o upućivanju pripadnika oružanih snaga RH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, u NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim odnosno multinacionalnim zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a. Hrvatska je ušla u NATO savez najmoćniji vojni savez na svijetu 1.travnja 2009.godine, dakle prije četiri godine i time je dostigla jedan od svojih strateških vanjsko političkih ciljeva. Danas je Hrvatska cijenjena članica unaprijeđenih odnosa sa saveznicima, posebno sa SAD-om. Hrvatska kao nova članica i kao lojalna članica mora sudjelovati u obrani bilo koje članice ako bi njen teritorijalni integritet bio doveden u pitanje a u svim drugim akcijama sudjeluje prema svojim mogućnostima i prema odluci svoje Vlade i potvrdi Sabora. Vezano uz sve navedeno, uz sva prava koja Republici Hrvatskoj pripadaju idu nas i neke dužnosti, tako smo ulaskom u nato dobili i 26 fiksnih zapovjednih pozicija, dakle 25 plus 1 podijeljeno generalsko mjesto. Ta kvota je smanjena u studenom 2010.godine, na NATO savez u Lisabonu. 1.prosinca 2012.godine ostalo nam je 18 fiksnih ustrojbenih mjesta plus jedno generalsko mjesto koje ovog puta dijelimo sa Slovenijom na rotacijskoj osnovi. Na tim je pozicijama trenutačno 16 pripadnika oružanih snaga RH, međutim do iduće godine ta će se kvota popuniti. Radi se naime laički rečeno o tome da su ta dva mjesta trenutačno još uvijek zauzeta dok ne istekne pa će iduće godine kvota biti potpuna. Uz to Hrvatska upućuje u ljude i u NATO strukturu snaga te multinacionalna zapovjedništva. Jedna je osoba poslana u multinacionalni korpus sjeveroistok dok se u 2014.planira i slanje jedne osobe put multinacionalnog združenog stožera u Njemačkom Ulmu. Ovo osoblje uz svoje stožerne dužnosti može biti i upućeno na teren u prostor NATO operacija na do godinu dana od tri ili četiri godine mandata, što predstavlja fleksibilnost kojom se pojedina nacija želi nadoknaditi manje formacijskih pozicija. Ondje su ovlašteni raditi poslove koje bi i inače radili na normalnim stožernim mjestima. Podupirući značaj obaveze RH koje ulaskom u punopravno članstvo NATO Hrvatska prihvatila sudjelovanje u radu tijela zajedničkih tijela NATO-a ponajprije u zapovjedništvima i stožerima i istovremeno se nadajući da nam NATO nikad neće trebati što se tiče naših samih. Klub zastupnika i zastupnica podržava prijedlog ove odluke. Hvala Hvala lijepa. Kolegice i kolege s obzirom da za nekih od točaka koje su u redoslijedu nemamo predlagatelja pa nemamo uvjete za raspravu onda ćemo nakon ove točke raspraviti točku 24.i 25. Pravilnik o načinu rada i odlučivanju povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, davanje suglasnosti i izvješća o radu povjerenstva pa tako da informirate kolege koji su zainteresirani za raspravu. U ime kluba zastupnika HDSSB-a kolega Boro Grubišić. Hvala lijepo gospođo potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici, gospođo zamjenice ministra obrane. Zapravo danas kako je već rečeno od prethodnih govornika ovo je jedan tekst samo potvrđujemo ono što je Hrvatska potpisala, što je ugovoreno sa NATO paktom prilikom pristupanja i razvoja zapovjedne strukture NATO pakta pa ne bih se ponavljao u tom smislu, gdje su sve naši časnici u zapovjednoj strukturi počevši kako je rekao Božinović od Napulja, Ščećina i Ulma itd. Kvota od 25 časnika je bila nekakva okvirna kvota. Jasno da i NATO pakt ima tendenciju učinkovitosti pa i vrlo vjerojatno i u tom smislu smanjivanja osoblja tako da prema ovom izvješću danas imamo kako imamo kako reće kolegica generalsko mjesto i 16 odnosno 18 kako to već piše i prema projekcijama za 2014.,2015.i 2016. dakle upućivanje naših časnika u ta zapovjedništva NATO pakta. Međutim, ono što sam posebno htio istaknuti je ono što piše zapravo i što se potpisuje dakle i odlukom ovog našeg Hrvatskog sabora, ovog Visokog doma a to je na stranici 3 odluka o upućivanju pripadnika oružanih snaga RH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim ili multinacionalnim zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a. Dakle, u toj odluci u članku 1 piše pripadnici oružanih snaga RH koje su na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim ili multinacionalnim zapovjedništvom mogu se dakle, mogu se u 2014.ispadne kao da prije nisu mogli 2015.-oj, 2016. godini po potrebi službe uputiti u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a na zadaće koje su u okviru poslova koje obavljaju na svojim dužnostima. Dakle, i ti časnici mogu biti uključeni u žarišta, u ratna žarišta i druge operacije koje provodi NATO pakt i to se ovom odlukom koju mi danas ovdje u Saboru raspravljamo potvrđuje. Što u onom, rekao bih, uvodnom dijelu i nije bilo baš tako vidljivo ili razvidno kako to vole reći. Dakle, ovom odlukom se zapravo potvrđuje da pod vodstvom NATO-a naši časnici u tim svim mjestima mogu biti preraspoređeni, preraspodijeljeni i u zone ratnih operacije itd.. u operaciji, u operacije i druge, ne mislim kirurške operacije nego operacije NATO pakta dakle, i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a može se istovremeno uputiti najviše 20 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske iz stavka 1. ove točke. To je ono što je bitno zapravo za istaknuti, istaći I s obzirom da smo mi potpisnici i pripadnici NATO pakta mislim da je politika NATO pakta zapravo ona koju evo danas dobivamo kao izvješće o toj odluci koju će provesti NATO pakt za ovu 2014., za ovu 2014., 2015., 2016. godinu što zapravo je politika koju s obzirom na potpis Hrvatske za pristupanje NATO paktu jednostavno moramo i trebamo ispoštovati. Zato će i Klub HDSSB-a biti za ovu, za prijedlog ovakve odluke. Hvala lijepo.